Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господа,

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители!

уважаеми колеги, ще ви запозная с доклада на Комисията по правни въпроси. „На свое заседание, проведено на 16 февруари 2011 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение

Уважаеми господин председателстващ,